Sljedeća točka na dnevnom redu je - Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine Podnositelj ovog izvješća je Vlada Republike Hrvatske i Vlada je to izvješće podnijela na temelju zaključaka naših od listopada 2005. godine. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu o ovom izvješću su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zaštitu okoliša, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za europske integracije. Ta izvješća ste primili na sjednici. Evo pitam predstavnicu predlagatelja, državnu tajnicu gospođu Ivanu Maletić, želi li dopunski obrazložiti ovaj prijedlog izvješća? Izvolite. **Maletić, Ivana** Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Evo ja ću ukratko proći malo kroz ovo izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine. Već u nekoliko izvješća koje sam imala priliku prezentirati smo se ustvari osvrtali na prvu generaciju pretpristupnih programa pomoći, a to su CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD koji su ustvari alocirani iz proračuna Europske unije u razdoblju od 2003. do 2006. godine. I ovdje je jako bitno govoriti da kada ustvari prezentiramo ovu prvu generaciju pretpristupnih programa pomoći se ne osvrćemo na prošlost nego na sadašnjost zato što alokacije u proračunu Europske unije nisu vezane uz godinu kada su alocirane nego pretpristupni programi pomoći, a isto tako i budući fondovi imaju jednu vremensku dimenziju unutar koje se koriste tako da godina alokacije samo znači ustvari godinu kada su sredstva dodijeljena. Čak se i financijski sporazumi za početak korištenja tih sredstava potpisuju s vremenskim odmakom, a onda slijedi proces ugovaranja i provedbe projekata i plaćanja tako da su i prva generacija pretpristupnih programa pomoći još uvijek aktualni i po pravilima Europske unije se npr. plaća još do 31.12.2009. godine, znači još je u tijeku, CARDS 2004 do 31.12.2010. godine i tako dalje svi ostali programi, PHARE 2005, PHARE 2006, ISPA i SAPARD. Ono što je važno ustvari naglasiti, da mi možemo početi podvlačiti neke prve crte i donositi prve zaključke o tome koliko dobro koristimo pretpristupne programe pomoći sad sa ovim datumom 30. lipnja možemo ustvari konstatirati da nam je ukupno alocirano, znači dodijeljeno za CARDS, PHARE, ISPA-u i SAPARD 297,23 milijuna eura, a da smo od toga ugovorili 239,80 milijuna eura odnosno 80,68%, s tim da još uvijek slijede ugovaranja. Upravo je u tijeku evaluiranje dva veća infrastrukturna projekta. To su "Bikarac" i Karlovac. Izvješća su poslana u delegaciju Europske komisije na kontrolu. Ovdje moram samo posebno naglasiti da se trenutno, da radimo u sustavu u kojem svaki korak nadgleda, prati, kontrolira i odobrava delegacija Europske komisije i sama Europska komisija. Dakle, bilo koji dokument, papir koji se u sustavu proizvodi šalje se na odobrenje i kontrolu delegaciji Europske komisije. To je tzv. decentralizirani sustav. Tek u proširenom decentraliziranom sustavu zemlja dobiva pravo potpuno samostalne provedbe i natječajnih procedura i projekata i tu se javlja onda kontrola ex post, odnosno naknadna. Kad sve završi onda dolaze revizori koji pregledaju je li to zemlja napravila regularno i po propisanim procedurama. Dakle, ali trenutno sustav u kojem radimo je sustav u kojem se sva dokumentacija šalje na prethodnu kontrolu i odobrenje u delegaciju Europske komisije. Dakle, u tijeku je to ugovaranje projekata u ISPA programu pa ćemo u konačnici što se tiče ukupnih postotaka ugovorenih sredstava biti iznad 80% sigurno. Dakle, riječ je zaista o dobrim stopama, ukupnim stopama ugovaranja kada se gleda prva generacija pretpristupnih programa. Ono što nam je sad aktualno je ustvari druga, nova generacija pretpristupnih programa, a to je IPA i u sklopu IPA-e smo dobili ustvari priliku koristiti sredstva u komponenti 1 i dalje za jačanje institucija i pridruživanje, u procesu pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Dakle, to je komponenta pomoć u tranziciji i izgradnji institucija ova komponenta je de facto nastala k PHARE-a i tu se već krenulo sa prvim ugovaranjima. Potpisani su prvi projekti koji se već implementiraju. Isto tako, IPA 2008 u komponenti 1 je dobro poodmakla. Kad gledamo inače ukupne alokacije koje smo dobili kroz IPA-u u razdoblje od 2007. do 2010. godine, riječ je o 592,6 milijuna eura, znači o značajnim iznosima koji se implementiraju onda do kraja 2013. odnosno '14. godine. Dakle, ali alokacije su značajne. Naravno, ovi pretpristupni programi su ustvari priprema čitave administracije, a onda i šire, države u cjelini, za korištenje puno značajnijih fondova koji nas čekaju kada postanemo zemlja članica. Vjerujem da ste svi imali priliku vidjeti financijsku omotnicu koju je Europska komisija pripremila za Republiku Hrvatsku i kojom se Republici Hrvatskoj daje vrlo jasna poruka da Europska unija zaista želi pomoći u postizanju visokih stopa ekonomskog rasta, gospodarskog rasta u Republici Hrvatskog zato što se predviđa da ćemo kao zemlja članica dakle godišnje iz europskog proračuna moći dobivati 2 milijarde i 600 milijuna eura, a predviđena naša participacija u europski proračun je 600 milijuna eura. Dakle, vidimo koja je to razlika, neto razlika između onog što participiramo i onog što ćemo biti u mogućnosti dobiti i koliko su to značajna sredstva za našu ekonomiju i za zaista postizanje značajnijih i dobrih stopa rasta i razvoja. Tako da evo učenje kroz predpristupne programe pomoći je naša budućnost i put u realizaciju vrlo značajnih, kvalitetnih projekata koji će biti financirani uz pomoć, zajedničku pomoć svih zemalja članica odnosno europskog proračuna. Hvala lijepa na pažnji. **Mimica, Čuli smo ovo dodatno obrazloženje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i krećemo po klubovima sa raspravom. Prvi prijavljeni klub je klub IDS-a i uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo, gospođe državne tajnice, gospođo Maletić. Pozdrav dečkima i curama, više curama nego dečkima sa tribine. Svi za mnom! Svi za mnom! S tezama ću nekim polemizirati ali najprije mi dozvolite da citiram dio ovoga izvješća kojega smo dobili o korištenju predpristupnih fondova, pa se ovako onda ovdje kaže, citiram da Republika Hrvatska je korisnica predpristupnih programa CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD, te jedinstvenog instrumenta predpristupne pomoći IPA koji zamjenjuju dosadašnje programe u financijskoj perspektivi 2007., 2013. a sastoji se od 5 komponenti. Komponenta jedan - pomoć u tranziciji, izgradnji institucija. Komponenta dva - prekogranična suradnja. Komponenta tri - regionalni razvoj. Komponenta četiri – razvoj ljudskih potencijala. I komponenta ruralni razvoj kroz koji je Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. do 2010. ukupno dodijeljeno 592,6 milijuna eura. A onda se dalje sada navodi koliko smo mi milijuna eura povukli. I sad si postavljamo pitanje da li je to malo, da li je to mnogo. Ja apsolutno stojim na stanovištu da je Europa šansa. Međutim, isto tako treba posve otvoreno reći da u Europi ne teku samo med i mlijeko. Ono što je najbitnije Europa to su vrijednosti koje i Hrvatska jednog dana mora dostići, ne znam od tolerancije, od suživota, od jedne gospodarske ekspeditivnosti, od slobode kretanja roba bez granica, od jednoga društva bez tako izraženog kriminala kao što je u Republici Hrvatskoj. Sigurno je jedno da se u Europi daleko više radi nego se radi u Republici Hrvatskoj. Ali je isto tako činjenica da se u Europi neusporedivo bolje živi nego se živi u Republici Hrvatskoj. Sigurno je jedno da je Europa isto tako imala daleko drugačiju povijest no što smo imali mi. Mi smo bili pogođeni ratom od '91. do '95. Ali isto tako treba priznati da nam je Europa bila spremna i pomoći. Ovo izvješće spominje 2007., 2010. Ukupno da nam je dodijeljeno 592,6 milijuna eura. Međutim, ja bih volio reći i to da je usprkos tih njihovih 596,2 milijuna eura Europa itekako interesno prisutna na tlu Republike Hrvatske. Kada kažem Europa onda mislim na tvrtke koje dolaze iz Europske unije o kojima itekako vode računa recimo njihove vlade. Pa tako kada želimo reći koliko je Europa nama dala, hajde recimo koliko smo mi Europi dali. 93% bankarskog tržišta Republike Hrvatske je pod kontrolom banaka iz Europske unije. Uvoz u ovom trenutku ove godine će biti negdje oko 20 milijardi dolara. 90% tih roba dolazi na naše tržište iz Naš izvoz je negdje oko 10 milijardi dolara. Možemo reći negdje oko 80% na područje, malo manje od 80% Europske unije. Europska unija ili njihove tvrtke preuzele su vodeće hrvatske kompanije, na primjer jednu INA-u, preuzeli su jedan Istarski ipsilon. Dobar dio turizma ili turističkih tvrtki koriste ili kontroliraju tvrtke iz Europske unije, a ne znam što će biti sutra recimo sa brodogradnjom, a možda će preuzeti i druge velike gospodarske sustave od kojih nam život ovisi bilo da je riječ o Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama ili Hrvatskoj elektroprivredi. Jasno je da sam apsolutno protiv toga da Hrvatska privatizira te svoje nacionalne monopole kao što sam isto tako bio protiv toga da Hrvatska privatizira sanirane banke, odnosno da privatizira jednu INA-u i slične velike tvrtke. Međutim, što će se dešavati vidjet ćemo. Ova zemlja usuđujem se reći gotovo je pred bankrotom. Pitanje je samo dana kada će neki veliki sustav biti privatiziran. Zašto ja to govorim? Pa prije svega da bih rekao istinu, da je Hrvatskoj zasigurno interes ući što je moguće prije u Europsku uniju. Mi na današnji dan imamo vanjski dug od 42 i pol milijarde eura. Mi iduće godine moramo vratiti 9,6 milijardi eura. To je otprilike onoliko koliko je taj vanjski dug Republike Hrvatske iznosio 2000. godine. Jasno nije kriva Europa što smo mi loše investirali, što smo taj novac potrošili da bi sami sebi podigli jedan umjetni standard. pazite gospodo, moramo vratiti negdje oko 4 milijarde eura, a tamo do 2000. godine zaključno sa 2000. godinom mi smo banke u Republici Hrvatskoj privatizirali ili bolje rečeno poklonili stranim bankama od UniCredita, Intesa itd. za nepunih jednu milijardu dolara. Znači, sve što dobivamo od Europske unije mi smo Europi, možda je to malo tendenciozno reći davno višestruko vratili, platili, preplatili. Ali apsolutno slažem se da mi bez Europe više ne možemo. Zašto ne možemo? Zato jer je nama potreban euro, zato jer mi u ovom trenutku nismo u stanju pronalaziti niti devize da bi mogli uredno servisirani hrvatski vanjski dug. Sve ovo što govorim, govorim ne da bih glumio ovdje nekog euroskeptika. Ja euroskeptik nikada nisam bio. Ja mislim da smo mi u Istri vodili jednu najeuropskiju politiku da se i drugdje u Hrvatskoj ta politika vodila pretpostavljam da bi bili u Europskoj uniji i prije jedne Slovenije. Međutim, po meni je lažna dilema ova koja nam se nameće da ako recimo ne potpišemo onaj sporazum sa Slovenijom, a jesmo ga već ratificirali, da nema Europe. Lažna je dilema da ne znam ako ne privatiziramo te velike sustave nema Europe. I tome slično. Ovdje je maloprije i državna tajnica spomenula da ćemo mi iz Europske unije u periodu od dvije godine povući nekih 3 i pol milijarde eura, gotovo 26 milijardi kuna, ako ne znam uđemo recimo u relativno skoro vrijeme u tu asocijaciju. da bi mi povukli taj novac, taj novac treba najprije zaslužiti. Jer nadaleko veća i Europi zanimljivija zemlja od Hrvatske Bugarska npr. u prvoj godini povukla je svega 6 milijuna eura. U drugoj godini povukla je 420 milijuna eura. Znači još jedanput, novac u Europi treba zaslužiti, treba prihvatiti neke njihove vrijednosti i tome slično. unije da bi mi dobili novac je prije svega smanjenje poticaja za brodogradnju, smanjenje poticaja za seljake, i dovođenje potpora sa 3% na otprilike 0,8% kao što to iznosi u Europskoj uniji. Ako se to dogodi ja se ja se bojim da će i brodogradnja, i hrvatski seljaci naprosto ući u crveno. Volio bih da me netko demantira, ali ja jednostavno u te priče da mi možemo ulaskom u Europsku uniju 2012. npr. u roku od dvije godine povući 3,5 milijardi kuna, ja jednostavno u to ne vjerujem. Za mene su, dozvolite mi da to kažem, gotovo nebuloze i to se neće ostvariti. Europska unija s druge strane nama svima treba da maknemo granice. Npr. neki su spominjali zašto recimo luka Koper se brže razvija od riječke luke, nema granice između Slovenije i Europe, imaju željeznicu, a do '72. godine Kopar je nije imao. Mi smo svoju uništili. Vidimo šta se dešava u okolici Rijeke. Ali pustimo sada to. Nama treba isto tako Europska unija, ne da pobjegnemo sa Balkana, Balkan je jedan geografski pojam, znači ne možemo bježati sa toga, ali je Hrvatska kao što je jedna balkanska, tako i sredozemna i srednjoeuropska zemlja i tu kvalitetu treba iskoristiti ako pobjegnemo iz svojih mitova i ako pobjegnemo od jedne politike isključivosti. Svi mi znamo da je od Domovinskog rata prošlo ne više od 14 godina. Mi svi znamo da su rane žive, da su duše još uvijek ranjene, ali isto tako nema nama druge nego pokušati sve učiniti da što je moguće prije postavimo ili prihvatimo te standarde da možemo u Europsku uniju. No da se vratim sad opet na taj novac iz Europe. sve što Europska unija nama vraća, to je već iz Republike Hrvatske višestruko, neću reći uzela, nego dobila. Međutim, Europska unija vidim nešto ipak vraća. To je tih 500 i koliko 92 milijuna kuna, 592 milijuna kuna. Znači oni nešto vraćaju, a naši tajkuni samo uzimaju i ništa ne vraćaju. Samo grabe, a ovi ipak nešto vraćaju. Prema tome, između naših tajkuna, koji su sad postali stupovi ovoga društva i Europe jasno da treba birati Europi. Sad ti naši tajkuni hoće i vlast preko nekih kandidata za predsjednika države. Kada vidim koliko neki naši kandidati troše, recimo milijun kuna dnevno, mene srce boli. Ne zato što ja to ne mogu. Jasno da to ne mogu. Ma ja to ni ne bih. Već kada vidim koliko u ovoj zemlji ima sirotinje, da 70 hiljada ljudi penzionera zapravo živi do 500 kuna, negdje oko 150 hiljada živi do hiljadu kuna, itd. Kada vidi čovjek koliko je bijede postavlja si pitanje pa gdje su te granice kod nekih da mogu potrošiti i milijun kuna dnevno. Predsjednik države u 5 godina može zaraditi milijun kuna dnevno, a neki troše. U 5 godina može zaraditi 1 milijun kuna, a u jedan dan troši milijun kuna. Predsjednik države ima proračun u godinu dana 50 milijuna, a toliko potroši u jednoj kampanji. Ali neću sada, da ne bi sada ovdje polemizirali. **Mimica, Neven (SDP)** Gospodine zastupniče, ja još čekam da rečete nešto o predpristupnim fondovima, molim vas. Da, htio sam to reći. Da je to jedna prvorazredna izborna tema. To je jedna neće vratiti novac po izborima, nego da su već posao odradili za one koji ih financiraju. Sve u svemu, normalno izvješće kao izvješće. Tu se samo govori i spominje gdje se na što troši. Nemamo što dodati. Nemamo što oduzeti. Zalažemo se normalno da uđemo u Europsku uniju, jer rekoh između ovih koji financijski teroriziraju Hrvatsku i uzimaju, i onih koji uzimaju, ali ipak nešto vraćaju treba izabrati ove druge, a to je Europska unija, pa će se možda i one prve kontrolirati. Sve u svemu ovo izvješće o korištenju predpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipanj 2009. IDS podržava. Ali opet u stanju sam konstatirati da je u tom periodu premalo novaca iz europskih fondova u Hrvatsku došlo, a previše novaca iz Hrvatske je njihovim interesnim udrugama asocijacijama i slično otišlo. Hvala i dečki i cure bok. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Sada ovako. Imamo dva zahtjeva za povredom Poslovnika. Poštovani zastupnik Borislav Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa nemam, mislio sam ono što ste i vi očito zamijetili na kraju, pa ste upozorili kolegu Kajina da ne raspravljamo zapravo o, niti je ovo ovdje predizborni skup predsjednički i promocija besplatna gospodina Damira Kajina, nego raspravljamo o predpristupnim fondovima. Mislim, prošao je cijelih 15 minuta, a nije rekao ni jedne jedine riječi o predpristupnim fondovima, nego nekakva njegova promidžba očito vlastita. ne dolazi u obzir. Posebno ne s akcentom koji je naglasio na isključivost, govoreći o isključivosti zapravo govori o ekstremnosti. Hoće reći da je netko danas ovdje ekstreman, Vlada ili koalicijska ili bilo tko drugi. Pa znate li o čemu govorite kolega Kajin? Pa dajte jedan put. Ja sam ovdje, a vi ste pet mandata koliko li ovdje, ja sam godinu i po dana, još nisam čuo ni jednu vašu raspravu u kojoj se vi držite teme. Počnete od postanka …/Govornik nije Hvala lijepa. Dobro budući sam ja ocijenio da se govornik udaljio od teme dnevnoga reda, na to sam ga opomenuo, pa i ovu i ovu povredu Poslovnika mogu uvažiti. Sljedeći zahtjev za povredom Poslovnika imala je zastupnica Suzana Bilić Vardić. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ponovno mogu potvrditi članak 210 je bio povrijeđen. Imamo i ispravke netočnoga navoda. Najprije poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Kolega Kajin je kazao da je 93% bankarskog sustava u vlasništvu Europskih banaka. S obzirom da najveća banka na području Republike Hrvatske nema transparentno vlasništvo, da je u vlasništvu nekih investicijskih fondova u kojima mislim ima upliva nekih iz Hrvatske nego banke iz inozemstva, mislim da je ta konstatacija vrlo upitna. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Imam, dobro, to ćete raspraviti. Imam pitanje za poštovanog gospodina Borisa Matkovića, jeste se i za ispravak netočnoga navoda javili? Dobro. Nastavljamo sa raspravom po klubovima, Klub zastupnika HDZ-a i uvaženi zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa Pa ako bismo se držali samo teme a to je Izvješće o korištenju pretpristupnih fondova za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2009. onda stvarno možemo konstatirati samo zadovoljstvo. I to zadovoljstvo najmanje iz dva razloga. Prvo je zbog forme i izgleda izvješća, a drugo je zbog samoga sadržaja Izvješća. Zadovoljstvo nam je vidjeti kako je ovo Izvješće jezgrovito, pregledno i profesionalno napravljeno i sadržajno, ali isto tako zadovoljstvo je čitati podatke iz tog Izvješća što je sve Republika Hrvatske iskoristila i dobila u pretpristupnim programima. Sama činjenica da je kroz pretpristupne fondove dodijeljeno do 30. 6. 297 milijuna da je ugovoreno od toga 239 milijuna i 800 tisuća eura, odnosno 80,68% i da konačni postotak ugovaranja nije još završen završen jer iščekujemo i u tijeku je pregovaranje i ugovaranje za program ISPA onda će taj podatak biti još više i još prihvatljiviji i još na veće zadovoljstvo. Samo u okviru programa CARDS-a rok za ugovaranje koji je istekao 5. lipnja 2006. ugovoreni su projekti u iznosu 28 milijuna i 690 tisuća ili čak 97,69%. A do 30. lipnja isplaćeno je 23,29 milijuna ili 95,14% ugovorenih sredstava. Isto tako za CARDS 2004. rok ugovaranja je istekao 29. lipnja 2007. godine, a ugovoreni su projekti u iznosu od 44,7 milijardi ili 94,61% decentraliziranih sredstava a isplaćeno je do 30. lipnja ove godine 37,11 milijardi ili 84,21% ugovorenog iznosa. Jednako ohrabrujući podaci su iz programa FARE koji sadržava 23 projekta vrijednih 71,5 milijun eura, nepovratnih sredstava ili ISPA programa kroz koji program je zaključeno 6 pojedinačnih pojedinačnih memoranduma o financiranju šest projekata ukupnih vrijednosti 59 milijuna kuna, a kao najvažnije možemo istaknuti i od najveće koristi od životne infrastrukturne koristi Republici Hrvatskoj su obnova željezničke pruge Vinkovci – Tovarnik, program za vode i otpadne vode Karlovac i zbrinjavanje otpada na Šibensko-kninskoj županiji. Isto tako valja pohvaliti što je u ovom Izvješću vrlo pedantno istaknute sve nepravilnosti koje su se događale tijekom korištenja programa pretpristupnih, i obrazloženi su razlozi zbog kojih je kako su utvrđene nepravilnosti, i u kojoj su fazi, koji su otklonjeni koji nisu. Isto tako uspostavljen je sustav upravljanja nepravilnostima koji automatizmom i uočava i otklanja eventualne nepravilnosti. Najčešće, što je također za pohvalu ali ih nema mnogo, najčešće su to čisto proceduralne pogreške, ali ima jedna koja je bila zlouporaba situacije, položaja tako da se koristilo 4,5 milijuna kuna za nabavku stare opreme iako je bilo nužno i bilo propisano koristiti i nabaviti novu opremu. To je isto uočeno i sankcije su poduzete prema tom poslovnom subjektu. Ono što bismo mogli preporučiti ubuduće uz sva zadovoljstva koja izražavamo, kada su tako neka odstupanja značajnija neka onda znamo o kojoj se tvrtki, ili poslovnom subjektu radi. U ovom slučaju ja ću kazati da se radi o tvrtki „Voćin Royal“ iz Slavonije koja je 4,5 milijuna kuna pogrešno upotrijebilo, ali isto tako bilo bi još ljepše da imena takvih mislimo da trebaju stajati u izvješću a i ne ove gdje su čisto proceduralne bile pogreške gdje je došlo i do ispravljanja. Mislim da je vrijeme da svi oni koji odudaraju od uobičajenog načina poslovanja, i procedura i propisanih uvjeta da ih treba i isticati, pa neka i u negativnom smislu. Klub HDZ-a zbog svega ovdje iznijetog podržava ovo Izvješće i glasovat će za njegovo prihvaćanje. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Sljedeći je Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik MIljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Hrvatske vlade, kolegice i kolege. Naime, ja moram iako ga nema stati u obranu kolege Kajina, čini mi se da većina zastupnika ga nije razumio, ja sam shvatio da je on apsolvirao sve točke do kraja dnevnoga reda 15. sjednice, da se više neće javljati, barem sam ja tako razumio. No, nema ga ovdje pa ne možemo to potvrditi. Obzirom da je sve on rekao ja ću postaviti nekoliko pitanja predstavnicima Vlade, obzirom da nismo baš dobili sve odgovore koje smo očekivali. Ja nisam ni izdaleka onakav optimist kao što je kolega Marić, a ni pesimist kao što je kolega Kajin. U ovom izvješću posebno bih istaknuo dvije rečenice. Jedna koja mi se jako sviđa, jedna koja mi se nimalo ne sviđa. Pa dajte da ih pročitam. Prva rečenica koja mi se jako dopada. "Sustav ranog obavještavanja uspostavila je Europska komisija i u njemu se objavljuju imena ponuditelja koja su počinili nepravilnosti, te ne mogu više sudjelovati u natječajnim postupcima". Odlično. Naime, kolegice i kolegice očito ako mi sami ne možemo uvesti reda u svojoj kući, onda će nam Europa u tome učinkovito pomoći. Dakle, to je jako dobro. dobro. Onda imamo još jednu rečenicu koju želi istaknuti, a to je: "Hrvatske institucije započele su sa ozbiljnim pripremama za dobivanje dozvole za rad u sustavu bez unapredne kontrole od strane delegacije Europske komisije tzv. EDIS sustav. Obzirom na brojne nepravilnosti koje su još ... registrirane i registriraju, ja bih zaključio neka njih još neko vrijeme. Sada idemo na ovih nekoliko pitanja. Prvo, vidimo da se kod niza ovih programa kasni sa ugovaranjem i implementacijom. Čini mi se ako sam dobro zapamtio da je rok od tri godine unutar kojeg se moraju iskoristiti sredstva. Ako je tako, da li nam možete reći da li su i koliko sredstava ugroženih zbog ovog kašnjenja u postupku ugovaranja implementacije pojedinih projekata? SAPARD, ugovoreno je čini mi se samo 62% ponuđenih sredstava. Zašto je to tako? To je vrlo malo. Čini mi se da bi tu trebalo biti i nešto opširnije obrazloženje razloga zašto je tako. Treće. Prekogranična suradnja, to je PHARe 2005. godine sa Republikom Italijom, koristi se samo 60% sredstava, sredstava, odnosno 60% je ugovoreno. Zašto je tako? Ja sam pokušao se sam raspitati, čini mi se da razlog može ležati u tri čimbenika. Loša osposobljenost kadrova za procjenu tih projekata, ljudski resursi na subnacionalnom nivou, njihov nedostatak znanja, iskustva. I financijski problemi, odnosno sufinanciranje od hrvatske strane. Bez obzira da li se radi o državnom dijelu ili o regionalno-lokalnom. Tu svakako zaslužujemo puno više podataka, da vidimo da li postoji nekakav specifičan problem na terenu, da li određene županije, gradovi koji su ušli u te projekte nisu u stanju jasno svoj dio odraditi. To se često spominje kada odlazim u pojedine županije. Često mi spominju da imaju puno više ideja, puno više želja i htjenja, ali jasno da nisu u stanju pokriti onih 15 pa i više posto koliko moramo dati mi sa naše strane za realizaciju pojedinih projekata. Četvrto. ISPA, čini mi se da je ona išla od 2005., šeste godine. To su veliki infrastrukturni objekti, odnosno projekti. Da li ovih 6 pojedinačnih memoranduma je to sinonim za ugovor ili nije? To je ugovor. Jer nije. Zato vas pitam, koliko je ugovora sklopljeno, koliko je plaćeno i koji su rokovi? Kod ISPA-e nismo dobili adekvatne podatke. Peto. Javili su nam se ljudi sa terena i kažu da svakako moramo navesti u svom izlaganju kada budemo govorili ispred kluba, da su ljudi na terenu nezadovoljni suradnjom državnih institucija u svim fazama pripreme dokumentacije, realizacije projekata itd. sa državnim institucijama, sa jedinim izuzetkom, Ministarstvo za regionalni razvoj. Jako ih hvale. Uvijek nas kontaktiraju i kažu, uvijek se savjetuju s nama, uvijek nas pitaju. Ostala ministarstva ne. Prema tome, i tu vas molim da nam pojasnite zašto je tako da neki mogu, a neki ne mogu? Evo to je za sada dovoljno. Hvala. **Mimica, I posljednji prijavljeni klub je klub SDP-a poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državna tajnice, dame i gospodo. Tema ili naziv današnje točke Izvješće o korištenju predpristupnog programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine. Mi u klubu SDP-a smo očekivali da će to izvješće po svom sadržaju biti sukladno nazivu. Međutim, mi smo dobili ponovno izvješće koje je gotovo identično izvješću koje smo dobili 19. ožujka a koje se zvalo Izvješće o korištenju predpristupnog programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine. Imate gotovo identičnih stranica koje su potpuno kopirane iz ovog izvješća i stavljene u ovo izvješće, što znači da ovo izvješće govori o tome što se je napravilo na korištenju pretpristupnih fondova od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, nego naprosto govori što smo napravili na korištenju pretpristupnih fondova od stoljeća 7. pa do 30. lipnja. Time stvaramo jedno pomalo zavaravajuću sliku o našoj apsorpcijskoj moći i o količini onog koliko smo i kako koristili, jer na opsežnom izvješću od od 60-ak stranica, silne tabele, silne brojke, silni ugovori koji su potpisani, činilo bi se da je u ovih 6 mjeseci stigla i ogromna financijska pomoć ili potpora od strane Europske unije. Nažalost, tomu nije ni izdaleka tako. Situacija je potpuno drugačija. Vrlo malo ili gotovo ništa u odnosu na očekivanja nije postignuto u izvještajnom razdoblju. Pa mi predlažemo da ubuduće kad Vlada dostavlja Hrvatskom saboru izvješće da naziv izvješća odgovara sadržaju izvješća. Posebice u ovoj situaciji kada je kriza i kada se svi pozivamo na štednju. Nema potreba da nam svaki puta, svakih 6 mjeseci kada dostavljate izvješća, pišete o tome što je bilo 2004., o tome što je bilo 2004., 2005., 2006., 2007., jer mi tražimo samo izvješće za ovo izvještajno razdoblje. Dajte nam to napišite na dvije, tri kartice teksta lijepo što se to značajno ili što se sve dogodilo dogodilo u razdoblju za koje nam dajete izvještaj. A ovako ponovno saznajemo da je primjerice prije tri godine napravljeno nešto, da je netko tamo sklopio neki ugovor i da je taj ugovor prije tri godine realiziran ili da prije tri godine taj ugovor nije realiziran. Drugo, ono što smo očekivali a predlažemo i pozivamo vas da u slijedećem izvješću date sve one prepreke na koje smo naišli u u prijavljivanju, u evaluaciji i ugovaranju, implementaciji i izvještavanju po pojedinom projektu. To nije zato da bi se nekoga kritiziralo. To je naprosto zato da vidimo što je sve potrebno učiniti da povećamo naše mogućnosti i sposobnost kada ti fondovi budu veći i raznovrsniji i kada broj korisnika bude veći bude veći koji će moći aplicirati za sredstva Europske unije. Dakle, mi u tom zaključku moramo imati neku pouku o tome što je u proteklom razdoblju se dogodilo. I u konačnici moramo imati preporuku što je potrebno sve učiniti jer izvješće se podnosi Hrvatskom saboru da bi Hrvatski sabor učinio neke korake, da bi povećao sredstva u proračunu, da bi osigurao mogućnost da se jedinice lokalne samouprave prijavljuju za to jer će njima omogućiti decentralizirana sredstva itd. Dakle, ono što se iz ovog izvješća ipak može iščitati to je da je povećan broj nepravilnosti što govori da u sustavu upravljanja europskim projektima raste broj problema. Nadalje, isto tako imamo u izvješću o napretku Republike Hrvatske navode koji govore da još uvijek fali jači Fidbek iz AFCOS-a, dakle ureda za ispravljanje nepravilnosti. Svi ozbiljni problemi poput ISPA-e pa i problemi SAPARD-a i IPARD-a akreditaciji javne nabave iz EU sredstava i kadrovski problemi se uopće ne navode u ovom izvješću. Nema niti jedne riječi o edukaciji širem znanju svih segmenata društva u Republici Hrvatskoj i onome što je sve potrebno učiniti. Ono što nas brine primjerice je da do danas još uvijek agencija za SAPARD nije akreditirana za mjeru a mjera tri su javni i nerazvrstanici CESPA-e za koje bi mogle aplicirati jedinice lokalne samouprave na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Drugo, šumski protupožarni putovi višenamjenske ceste isto jedinice lokalne samouprave u prvoj i drugoj zoni opasnosti. Zatim, kanalizacijski sustavi i pogoni za pročišćavanje otpadnih voda županije sa odobrenim rokovima. Ja mislim da sve županije imaju rokove. Nadalje, toplane koje koriste otpad ili nusproizvodi iz poljoprivrede ili šumarstva. Mi sve to financiramo iz Ministarstva regionalnog razvoja. Pa umjesto da iz Ministarstva regionalnog razvoja dajemo novac za asfaltiranje nerazvrstanih cesta mogli smo akreditirati i SAPARD agenciju koja bi onda osigurala onim jedinicama lokalne samouprave koje su dovoljno sposobne da se za ta sredstva pobrinu i dobiju ih iz Te jedinice lokalne samouprave koje su sposobne one danas ne mogu dobiti niti sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja jer se sredstva iz Ministarstva regionalnog razvoja dodjeljuju jedino i isključivo po političkom kriteriju. Nadalje, imamo problem sa SAPARD-om puno veći nego što se na prvi mah čini jer kroz četiri natječaja SAPARD programa u protekle tri godine ugovoreno je kroz 49 projekata tek nešto više od 60% raspoloživih sredstava. Ukupni budžet SAPARD-a iznosio je 33 milijuna eura ili 243 milijuna kuna. Ovaj podatak je alarmantan jer govori dakle da nismo uspjeli iskoristiti u tri godine niti 60% budžeta a sada nam preostaje još jako malo vremena za preostala sredstva, odnosno u IPA-i kroz program IPARD imamo na raspolaganju 33 milijuna eura svake godine. Mi dakle u četiri natječaja nismo uspjeli iskoristiti 33 milijuna a sada ćemo samo kroz IPARD program imati svake godine 33 milijuna kuna. Ovdje doista možemo govoriti o potpunoj nepripremljenosti administrativnog aparata u agenciji SAPARD u Ministarstvu poljoprivrede koje gle čuda ima više od 100 zaposlenih, pa bi trebalo pogledati koliko je svaki od tih zaposlenih, na koliko milijuna eura se odnosi po glavi zaposlenog u agenciji SAPARD koliko smo uspjeli apsorbirati sredstava sredstava u odnosu primjerice na ljude u SAPARD agencijama u nekim drugim zemljama. To bi bio jedan recimo parametar koji bi bilo dobro pogledati. Nažalost, poljoprivrednici nemaju nikakvog interesa da se uključe u SAPARD projekt. Zašto? Pa zato što Ministarstvo poljoprivrede bez ikakvih kriterija ima program povrata kapitalnog ulaganja poljoprivrednicima kojima im vraća 50% kapitalne investicije. I sada se postavlja pitanje zašto bi neki poljoprivrednik išao u vrlo kompliciranu proceduru prijavljivanja na SAPARD tender ako može dobiti bez ikakvog pitanja 50% povrata povrata sredstava iz kapitalnog ulaganja poljoprivrednicima Ministarstva poljoprivrede. Ali se i mi moramo zapitati zašto uopće postoji projekt kapitalnog ulaganja poljoprivrednicima a da ta sredstva ne povlačimo iz Europske unije nego ih plaćamo iz državnog proračuna. Nažalost, još nekim poljoprivrednicima ta sredstva nisu isplaćena niti po zahtjevima za 2008. godinu. 2009. godina zahtjevi postoje u ukupnom iznosu u Ministarstvu poljoprivrede. Govori se o preko 10 tisuća zahtjeva i govori se o preko milijardu i pol kuna zahtjeva za povrat kapitalnih ulaganja. To znači da ono što ćemo u državnom proračunu slijedeće godine imati u Ministarstvu poljoprivrede za kapitalna ulaganja neće biti dostatno niti da bismo platili ljudima ono što su kupili strojeve ili uložili u opremu ili objekte krajem 2008. i u 2009. godini. izdvajanja iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, da motiviramo ljude da idu kroz SAPARD jer kroz SAPARD se mogu dobiti ogromna značajna sredstva mi ih i dalje guramo nekritički da oni naprosto idu i apliciraju u Ministarstvu poljoprivrede i kupuju si mahom i ponekad strojeve koji prelaze potrebe u kapacitetu onoga što poljoprivrednik ima za obradu primjerice od zemlje. Nadalje imamo IPA-u. U izvješću se kaže da financijski sporazum o dodjeli sredstava iz programa IPA prve komponente 2007, između Republike Hrvatske i Europske komisije, potpisan 17. studenog 2008., ugovaranje projekata u okviru programa IPA 2007 u tijeku, a do 30.6.2009. godine potpisan je jedan ugovor. Ovo smatramo alarmantnim podatkom jer smo izgubili previše vremena da posložimo sve mehanizme za korištenje fondova iz IPA programa. Ako nam je trebalo više od godinu dana da potpišemo financijski sporazum pa još godinu dana da počnemo ugovarati projekte postavlja se pitanje kako će ti projekti završiti i sredstva biti isplaćena. Formalno je N+3, govori da za svaku godinu programa imamo samo dodatne tri za korištenje. Slična je situacija i sa IPA prekograničnom suradnjom. Do sad su raspisani po jedan natječaj za prekograničnu suradnju Slovenija, Mađarska, jadranska prekogranična suradnja sa Italijom, pri čemu je pod prekograničnom suradnjom sa Italijom definirana samo Dalmacija kao mogućnost, Dalmacija i Istra i primorje kao područja za suradnju, te prekogranična suradnja sa BiH, Srbijom i Crnom Gorom. Na natječaj je pristigao veliki broj projektnih prijava, ali je zbog malog proračuna u financiranje ušlo vrlo malo projekata. Zbog toga smatramo da bi upravo ovaj segment europskih projekata koji je na decentraliziranoj razini, a koji se odnosi na izravnu mogućnost apliciranja jedinica lokalne samouprave, poduzeća i ustanova u jedinicama lokalne samouprave trebalo značajno povećati jer vidimo da tamo gdje oni imaju mogućnost prijavljivanja da imamo daleko veći broj, priljev prijava nego što imamo mogućnost da na te prijave odgovorimo pa veliki broj vrlo kvalitetnih prijava ostane nezadovoljen ili neodgovoren u onome što bi se moglo ili trebalo realizirati. I u konačni postavlja se ovdje pitanje, u ISPA-i imamo projekt "Karlovac". Projekt "Karlovac" vrtimo već jedno tri godine sa ovim izvješćima. Ponovno nam se govori ovdje pa smo i čuli da svaki papir što se tiče projekta "Karlovac" mora odobriti Europska komisija. To se valjda znalo i na početku kada se projekt "Karlovac" stavljao u taj projekt. Ali ćete dozvoliti da je nedopustivo da od 2004. godine, kada je ISPA potpisana i kada je projekt "Karlovac" uvršten kao jedan od projekata, podprojekata ISPA-e, do dana današnjeg još nije potpisan ugovor o građenju za uređaj uređaj Karlovac, nego čak štoviše se ponuditelji spore oko toga jer smatraju da je jako netransparentno bio natječaj i da je odabrana lošija, skuplja i neefikasnija tehnologija što se tiče Karlovca. Na primjeru Karlovca upravo vidimo da je politička odluka bila pri donošenju odluke oko toga koji će se podprojekti nominirati za neke od ovih projekata ovdje u ISPA-i i mi se bojimo da takvi kriteriji neće vladati i u IPA-i, jer Republika Hrvatska bi trebala prije svega isključivo nominirati projekte veću izvjesnost da će biti realizirani od onih projekata gdje smatramo da bi nam politički oportuno da se to dogodi. Imamo uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Koprivnica koji je bio nominiran i odbačen. Mi ga imamo gotovog i 2007. već funkcionira i može služiti kao prikaz i pokaz i neki u Europskoj uniji znaju za njegovu efikasnost. I imamo uređaj Karlovac koji još nije potpisan, niti ugovor za građenje. Hvala lijepa. Dva su ispravka netočnoga navoda. Poštovana zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa željela bih ispraviti dva navoda gospodina Mršića gdje je rekao da nema nikakve pouke kako premostiti eventualne prepreke i barijere u bržem savladavanju ovih programa. drugi navod gdje je rekao da nema ni riječi o edukaciji u ovom izvješću, ipak to nije činjenica. Ako pogledate stranu 23 i 24 ovoga izvješća tamo ćete naći itekako da se govori o decentraliziranom sustavu upravljanja kad više Europska komisija neće biti ona koja je zadužena za pregledavanje. A mi moramo dokazati našu spremnost i udovoljiti europskim kriterijima, a sve na temelju sporazuma potpisanog između Vlada Republike Hrvatske i Europske komisije pa se govori o jačanju broja stručnih kadrova koji su uključeni i usavršavanju zaposlenih na provedbi programa Europske unije. Znači, nije točno da nema nikakve pouke, nije točno da se ne spominje edukacija, dapače i kasnije na cijeloj toj stranici imate pod točkom 7. nepravilnosti gdje se upravo o tome višestruko govori, ali kasnije ću u raspravi o tome. I još jedan je ispravak netočnoga navoda. Poštovani zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih dva netočna navoda, a to je da s naslova kapitalnih ulaganja da su napravljene dubioze preko milijardu i pol kuna, dakle apsolutno netočno. Ti iznosi su puno, puno manji. I drugo, da bi se i na godinu trebalo osigurati nova sredstva za te kapitalne projekte. Naime, samo za informaciju, s jučerašnjim odnosno današnjim danom su pravilnici koji reguliraju kapitalne potpore ukinuti, a ukinuti su iz onog razloga s kojim se ja s vama apsolutno slažem, da potpore od 40 do 50% investicije kakve su bile, znači u poljoprivredi, apsolutno ne djeluju stimulativno, nisu dobre, odvraćaju od ovih programa koje imamo, SAPARD-a, vezano za Europsku uniju i jasno je da su takvi poticaji, takva kapitalna ulaganja morala biti ukinuta. Hvala lijepa.

Gospođo državna tajnice, gospođo ravnateljice središnje agencije, kolegice i kolege. Ja ću naravno afirmativno za razliku od prethodnog kolege, reći nekoliko riječi o izvješću o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine. Mislim da je dobro ponoviti da je Republici Hrvatskoj kroz pretpristupne programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD ukupno dodijeljeno više od 297 milijuna eura, od čega je do 30. lipnja 2009. godine ugovoreno gotovo 240 milijuna eura, odnosno preko 80%. Budući da je u tijeku ugovaranje za program ISPA, konačni postotak ugovaranja će biti i veći. Plaćanja su u tijeku pa je tako do 30. lipnja 2009. godine Europska komisija na račun Nacionalnog fonda doznačila 40,3 milijuna eura za programe PHARE, ISPA, SAPARD i IPA komponenta 4. Dobili smo izvješće kao jedan prikaz o korištenju sredstava putem tablica sa popisom svih projekata povezanih uz način i izvor sredstava, znači jedan stvarno pregledan izvještaj u tablicama, a s obzirom na pretpristupni program financiranje, te novi sustav izvješćivanja o nepravilnostima. Ovdje želim istaći da je kroz CARDS 2003. alocirano 97,68% sredstava kroz CARDS 2004., 94,61% alociranih sredstava sredstava itd., i treba ponovno reći da temeljem ovog navedenog sveg u Izvješću može se zaključiti da je ostvaren visok postotak odnosa ugovorenih naspram alociranih sredstava a što je u suprotnosti sa javnim mnijenjem koji ima predodžbu o slaboj iskoristivosti, nepripremljenosti projekata, na žalost takve tendencije su i dalje vidimo kroz raspravu kolege Mršića da upravo tako se informira mišljenje javnog mijenja, a na žalost povremeno se oglasi predsjednik države koji je nedavno rekao da smo iskoristili samo 5% ponuđenih europskih sredstava. Želim ovdje istaknuti stvarno kvalitetu opet suprotno od izlaganja jednog od prethodnika i dobru suradnju sa djelatnicima Središnje agencije za financiranje, ugovaranje programa i projekata Europske unije, stvarno njihovu otvorenost, spremnost da dođu na teren, da pomognu i u pripremi projekta, u evaluaciji, naravno sve do konačnog korištenja sredstva. A kao čelnik jedinica lokalne samouprave, a vidimo da upravo jedinice lokalne i regionalne samouprave u velikoj mjeri participiraju kao korisnici ovih sredstava, moram ponoviti i složiti se sa državnom tajnicom gospođom Maletić da su upravo Europski fondovi naša budućnost. Idemo iz proračuna koji smo dobili za 2010. godinu da upravo nema više na raspolaganju tolika količina sredstava po resornim ministarstvima i da se moramo okrenuti svi zajedno prema Europskim fondovima, jer su oni naša budućnost i zbog toga se moramo još više pripremiti i mi u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, mora biti bolja i veća pripremljenost djelatnika a za što vidimo da su predviđena sredstva i u državnom proračunu u narednim godinama a i u samim fondovima uvijek ima određeni dio sredstava za te namjene. U mom gradu u Pakracu to već duže vrijeme znamo i stvarno evo participiramo u pretpristupnim fondovima, u ovom Izvješću vidljivo je da je u promatranom razdoblju grad Pakrac aktivan sa dva projekta, na žalost sa područja Požeško-slavonske županije samo grad Pleternica još participira u pretpristupnim fondovima, no tu moram istaknuti tromost glavnog županijskog grada Požege, nezainteresirano za korištenje ovih sredstava a isto tako do lokalnih izbora izuzetno nesposobnu i nezainteresiranu županijsku vlast naravno na čelu sa razvojnom agencijom koja je napokon ugašena i biti će pokrenuta nova nadam se puno aktivnija i kvalitetnija zbog koristi za nas kao jedinica lokalne samouprave i za županiju Požeško-slavonsku koja je na začelju po razvijenosti sa drugim županijama. Na kraju želim istaknuti jedan problem do kojeg dolazimo u ovim novim IPA programima gdje uglavnom se očekuje financiranje cijelog iznosa projekta iz proračuna jedinica lokalne samouprave, a nakon završetka projekta sredstva se dobivaju nazad. Koliko god projekti bili kvalitetni manje jedinice lokalne samouprave pa ni veće, nemaju na dispoziciji slobodnih sredstava koje mogu u milijunskim iznosima uložit u određeni projekt i tek nakon završetka tog projekta dobiti sredstva nazad i to dovodi do problema o kojima razgovaram sa kolegama načelnicima i gradonačelnicima na koji način iznaći sredstva potrebna da se projekt i program isfinancira i nakon toga da se sredstva dobiju nazad na račun grada odnosno općine. Još jednom na kraju želim istaknuti stvarno zadovoljstvo kvalitetom ovog Izvješća, jednom dobrom suradnjom sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje i nadam se da će cijeli niz jedinica lokalne i regionalne samouprave prepoznati ove mogućnosti financiranja, različitih projekata i još više u budućnosti participirati jer čujemo, znamo da dolaze još daleko veća sredstva iz Europske unije. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine zastupniče. Imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Huška vi ste spomenuli javno mnijenje kao problem odnosno da u percepciji Hrvatske javnosti nisu priznati točni podaci i činjenice pomoći Europske unije Hrvatskoj i kako koristimo ta sredstva. Djelomično ste u pravu ali nije javnost kriva pa čak ni mediji što je javno mnijenje i percepcija takova, a kakva ona je ja ću vam pokušati objasniti kroz jedan vic, ja sam ga malo modificirao: Dečko od 15-tak godina dođe u pizzeriu i naruči jumbo pizzu, dobije jumbo pizzu pojede plati i da konobaru 3 kune. pa to je bila jumbo pizza kako 3 kuna, veli nemoj se ljutiti to su ti 3 Hrvatska brodogradilišta. Krajem 90-tih umjesto tri brodogradilišta bile su tri banke, otprilike na taj način Hrvatska se odužuje za sva sredstva koja smo do sada dobili, nekada su bile banke, danas brodogradilišta, a sutra će recimo biti izvori pitke vode. Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima poštovani zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa moram priznati da se nije nitko vicu nasmijao pa ni vi sami, poprilično je tužan i ne bih se složio sa takvim tijekom vica. Pa evo i to je jedan način na koji uvaženi saborski zastupnici stvaraju jedno loše mišljenje naroda o aktivnostima Republike Hrvatske, Središnje agencije, svih resornih ministarstava prema Europskim pretpristupnim fondovima. Kolega jedan je govorio da je primjerice velika Rumunjska dobila samo 6 milijuna eura u jednoj godini, a nije uspio pogledati koliko je dobila jedna mala ali puno bolje pripremljena Republika Hrvatska bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova. ovaj vic malo treba dotjerati, možda će onda biti smješniji i vama i nama. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Nadica Jelaš je sljedeća prijavljena za pojedinačnu raspravu. Izvolite. korištenju pretpristupnih fondova Europske unije u prvih 6 mjeseci 2009. godine reći ću nekoliko načelnih stvari. Naime, ovih smo dana svjedočili najavama da bi Hrvatska u trenucima nakon ulaska u Europsku uniju, dakle do 2013. godine, a to je dakle godina kada završava aktualni sedmogodišnji proračun Europske unije mogla povući tri i pol milijarde eura. Doduše od državne smo tajnice u njezinom uvodnom izlaganju čuli da je riječ o 2,6 2,6 milijardi eura, pa sad nisam na čistu što je zapravo točan podatak. Ali iz one prve brojke proizlazi da bi to godišnje bilo negdje na razini 1,7 milijardi eura. Istina, bez obzira na to da li je riječ o 3,5 ili 2,6 milijardi. Puno se tiše i puno se manje govori o tome istovremeno Hrvatska ima i obvezu uplate u zajedničku europsku kasu i to negdje oko 1 i pol milijarde eura za dvije godine. Dakle, za 2012. i 2013. Očito je dakle da se ništa ne dobiva, a da se prethodno ne daje, odnosno radi objektivnosti treba uvijek govoriti, odnosno spominjati i taj podatak da je neto priliv iz europskih fondova zapravo znatno niži od ovog proklamiranog. Uz tu činjenicu postavlja se i jedno vrlo važno pitanje. Koliko smo od tih neto sredstava zapravo osposobljeni mi povući, jer mogućnosti povlačenja europskih sredstava definirane su sa dvije stvari. S jedne strane to je administrativni kapacitet lokalne i regionalne samouprave, a s druge strane je to apsorpcijski potencijal hrvatskog gospodarstva. Temeljna pretpostavka za povlačenje europskih sredstava su projekti, dakle kvalitetni projekti. I tu Hrvatska zapravo ima dva problema. Prvi je taj što u velikoj većini naših jedinica lokalne i regionalne samouprave nema adekvatnih administrativnih kapaciteta. Dakle, nema kvalificiranih i osposobljenih stručnih ljudi za izradu tih dobrih projekata. Administrativni kapaciteti su razdrobljeni. Iz iskustva znamo da svaka županija ima svoju razvojnu agenciju i da gotovo svako županijsko središte ima svoju razvojnu agenciju. Međutim, drugo je pitanje koliko su te agencije osposobljene za izradu projekata, jer značajan dio njih od ukupno predviđenih sredstava, dakle iz tog razloga što nema stručnih i osposobljenih ljudi jedan značajan dio predviđenih sredstava iz europskih fondova odlazi upravo na plaćanje stručnih usluga Hrvatska dakle još uvijek ni približno nema dovoljno vlastitih licenciranih konzultanata i to je jedan veliki problem. Drugi problem leži u činjenici da se projekti koji se financiraju iz kohezijskih fondova Europske unije, a namijenjeni su razvoju ispod prosječno razvijenih područja moraju započeti vlastitim novcem, a uložena sredstva se potom, dakle tek po okončanju projekta vraćaju mogli bismo reći refundiraju iz europskih sredstava, odnosno iz europske kase. To dakako podrazumijeva da lokalna samouprava raspolaže sa dovoljno vlastitih sredstava što u Hrvatskoj ima jedan zapravo vrlo mali broj jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Zbog velikog broja jedinica lokalne i regionalne samouprave stječe se dojam da je Hrvatska decentralizirana zemlja. Međutim, svi znamo da to nije tako. Hrvatska je visoko centralizirana zemlja. Ona je teritorijalno razdrobljena. Fiskalna decentralizacija nije napravljena i taj jedan ogroman broj jedinica lokalne i regionalne samouprave je zapravo fiskalno nemoćan. Velik broj tih jedinica je sam po sebi svrhom i oni nemaju sredstava ni za hladni pogon i te se općine, odnosno gradovi u ogromnoj mjeri čine ovisnim o novcu iz državne kase. A znamo kako hrvatska država dijeli, ona uglavnom dijeli po političkom, po kriteriju političkog klijentizma htjeli mi to priznati ili ne. I eto tako nerazvijeni ostaju nerazvijeni, a novac iz europskih fondova namijenjen Hrvatskoj u određenoj mjeri iskoristit će neki drugi koji su sposobniji, koji su spremniji, koji su snalažljiviji. Evo recimo primjerice Slovenija. Ona je daleko efikasnija od nas u toj priči. I na kraju da zaključim. Dvije su važne pretpostavke boljeg iskorištavanja europskog novca. To je s jedne strane decentralizacija, racionalizacija lokalne i regionalne samouprave i dakako ova prije svega fiskalna decentralizacija. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći na redu je poštovani zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Dozvolite da sa nekoliko riječi naznačim upravo pošto evo iz polugodišta u polugodište nekako pratimo izvješća o ovim pretpristupnim fondovima koje nam se ovdje prezentira u ovom Saboru. I mogu reći da smatram da ta izvješća iz rasprave u raspravu nekako su i kvalitetnija, a mislim da su i transparentnija premda ne možemo baš reći da je to sada nešto da smo dostigli vrhunac i da je sve tu baš jasno. Mi znademo i vidimo da Hrvatska osim korištenja CARDS programa dok još nije bila u predpristupnim fondovima da se, su se i programi PHARE, poslije toga počeli bili postali dostupni, da su ti navedeni programi predstavljali i pomoć državi da provede prvenstveno i određene reforme koje je potrebno da se provedu za jedno, za prijem u samo članstvo Europske unije. U ovim nekako prethodnim fondovima primatelji su prvenstveno bili državna tijela, institucije. Međutim, sami program, SAPARD program o kojem nekako i više i razmišljam i više o njemu čitam i pratim taj dio. On je namijenjen prvenstveno na neki način privatnim poduzetnicima. Da li su to poduzeća ili su to privatnici, itd. Međutim, upravo ti predpristupni fondovi trebali bi i omogućavaju jednu bolju i ekonomsku isplativost i stvaranje jedne samodostatnije proizvodnje, što bi trebalo ulaskom u Europsku uniju da se preživi ta konkurencija te europske proizvodnje i viškovi koji će vjerojatno iz Europe biti usmjereni prema nama. Upravo zbog toga smatram da evo i taj SAPHARD program bi trebao biti na jedan kvalitetniji način i iskorišten, i kao takav i da bi trebao biti bolji, bolje u cjelokupnoj ovoj, u u ovom izvješću na neki način jasnije nam prezentiran. Zbog čega to kažem? Pa mislim kažem zbog toga, u prvom redu što na neki način govorimo i o SAPHARD programu, kao jednom programu koji je donio određena sredstva, posebno u prvom i drugom natječaju. Međutim kad gledamo treći i četvrti natječaj, kad gledamo cjelokupni ovaj dio, vidimo da od tih, u ovih prvih 29 programa, u ova prva dva natječaja da je veći broj iskorišten. Ali u ovih 20 programa trećeg i četvrtog natječaja da mi formalno nismo ni jedan euro, nije isplaćen ni jedan eur za ove programe, jel vidimo da su i ukupni natječaj tri nula, isplaćenih isto tako i četvrti 0,00. Prema tome, šta je to. Mislim da bi trebalo u ovima izvješćima na neki način pokušati i reći i da nam se sugerira pa i od strane državne uprave itd., zbog čega su ova dva natječaja nekako na neki način evo i rezultirali sa nekim povlačenjem novca, dok ova dva ne. Zbog čega na neki način kad gledamo te natječaje u prva dva su to manje-više neka poduzeća ili ne znam d.o.o.-vi, dok ovdje imamo i više možda, da li ovdje imamo više nekih organizacija, privrednih organizacija koje ili nisu dali dobre programe, ili nisu sposobni bili izraditi te programe. Mislim da posebno kad razgovaramo na terenu i kad se govori o tome da obiteljska poljoprivredna gospodarstva bi isto trebala u većem postotku sudjelovati u tome, mnogi tada kažu da je to cjelokupna ta administracija i sve ono što se treba prirediti za SAPHARD program, da je to maltene za neke naučna fantastika koju oni vrlo teško Prema tome, po meni izlazi jedan prvi zaključak da mi nismo spremni baš dovoljno za podnošenje tih zahtjeva, za sve te naše, za sve programe koje bi evenutalno mogli i izaći. Druga je stvar što se evo ovdje sve više pojavljuje, to su ova kapitalna ulaganja. Kapitalna ulaganja da je tu puno jednostavnije, mnogo lakše bilo doći do određenih sredstava, ali šta se dešava? Dešava se ovdje da li je to što je rekao gospodin Mršić ne znam milijardu i po kuna neisplaćenih uz 10 tisuća zahtjeva ili što je prof. Kovačević rekao nešto manje. Ne znam koji je taj iznos. Ali činjenica je da kapitalna ulaganja nisu isplaćivana onako kao što su odobravana, odnosno kao što su zahtjevi koji su došli. Upravo zbog toga mislim da naša, ono što se često puta pa i naši političari neki govore, treba koristiti ta pretpristupna sredstva. S time ćemo ne znam ovako i onako proći. Mislim da pripreme i ono što treba ići za te pretpristupne fondove, odnosno zahtjeve za njih, treba biti puno kvalitetnije izrađeno i na puno kvalitetniji način način da se kao takovi izradi. Da li smo mi sposobni to odraditi, da li su te agencije koje rade nekim ljudima jelda, odnosno tim poduzećima Da li bi njih, jel to i košta. S onima kojima sam razgovarao izrada bilo kojega programa u povlačenje novca iz SAPHARD programa, normalno da to košta, tko izrađuje to. E sada u toj situaciji se postavlja pitanje da li ti koji te novce inkasiraju, a program ne prođe, kako se prema njima odnositi. Mislim da bi tu i taj dio trebao da oni koji su registrirani za izradu takvih programa, da i polažu na neki način račune da li su ti programi i razriješeni i riješeni kao takovi. Ono što je još isto ovako u cijeloj toj priči interesantno, ovdje se spominje prelazak na IPARD jelda. Normalno ova komponenta ruralni razvoj. Mislim da je ovdje, mi smo i u prošlom izvješću već je o tome bilo riječi, međutim od toga je jako malo realizirano od zadnji puta i mislim da bi trebalo u tome dijelu, jel ono što se dešava u Europi to je upravo taj ruralni dio koji je sve veći upravo zbog ulaska ovih drugih I mislim da bi trebalo u tome dijelu kvalitetnije odraditi. Da li će se to desiti, mislim da treba što prije ići, jer normalno kroz ruralni razvoj mi ćemo obogatiti i mogućnost postojanja tih naših sredina i ljudi, a kod nas skoro 50% stanovništva živi u ruralnim sredinama. I na kraju sasvim pitanje ovih nepravilnosti. Za SAPHARD to je gledam posebno tri slučaja. Mislim da je dobro da se što više tu provjerava i što više ukazuje na one nepravilnosti koje su eventualno prisutne. Jer vrlo je loše i vrlo će biti loše kad budu i ta veća sredstva veća sredstva o kojima ste govorili i trebalo povlačiti, ako ne budemo spremni, odnosno još gore ako pokušamo na jedan nepravilni način doći do tih sredstava da nas uhvate, pa onda bi vrlo lako se moći naći u situaciji kao što su ne znam, čitao sam Bugarska, …/Govornik se ne razumije./… ti fondovi sasvim ukidaju. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Vrijeme za prijavljivanje pojedinačnih rasprava je isteklo, tako da smo sad sigurni da su još dvije rasprave preostale. Najprije poštovana zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice i predstavnici ministarstva. Željela sam dati mali prilog ovoj raspravi. U svakom slučaju želim izraziti zadovoljstvo načinom kako je ovo izvješće pripremljeno. Bez obzira na primjedbu koju je dao kolega Mršić, govoreći o tome kako bi bilo lijepo da na dvije, tri stranice teksta dobijemo samo izvješće za razmatrano razdoblje. Međutim, pretpostavljam da je vrlo teško odvojiti projekte u 6 mjeseci od svih onih projekata koje su započeli u prijašnjim godinama, jer smo o tome i malo prije na Odboru za europske integracije razgovarali. Nije važna godina kada je projekt odobren, nego je važan tijek godina kroz koje se projekt izvršava i kada će on biti završen sukladno ugovoru. I zbog toga pretpostavljam da je teško to odvojiti na način kako je zastupnik zamislio. U svakom slučaju vidljiv je napredak u sadržaju. Posebice vezano za ovo poglavlje 7 na stranici 24, gdje se govori o nepravilnostima i sustavu upravljanja nepravilnostima, sukladno postignutom sporazumu sporazumu sa Europskom komisijom. I smatram da je to jedan veliki napredak. I za razliku od gospodina Dorića našeg zastupnika, smatram da sustav EDIS treba što prije zaživjeti i da trebamo što prije dokazati i pokazati da smo sposobni upravo biti mi ti članovi Europske unije i upravo smo mi ti koji možemo upravljati našim procesima, jer to je konačno cilj. ovih CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD, vidimo da je izvrstan rezultat. 80,6% s tim da je još ugovaranje i završetak projekata još nije završeno. I iz toga proizlazi da će više od 239 mogućih milijuna eura biti utrošeno u ove projekte. Ono novo što je pred nama i što je u tijeku, to je IPA sa 592,6 milijuna eura. Također mislim da je to jedan veliki napredak i također smatram da su vrlo važna ova sredstva i vjerujem da će državna tajnica na kraju u svom izlaganju reći koliko je to točno u sljedećim godinama. Koliko sam razumila 2011. 2011. i 2012. će biti nešto smanjena sredstva u iznosu od 2,1 milijardu eura u te dvije godine, a kasnije po 2,6 milijarde što će bitno sveukupno u konačnici donijeti sumu od 14 milijardi eura, a sve bitno pomoći da se popravi gospodarstvo, odnosno ekonomija Republike Hrvatske i naš bruto društveni proizvod. Ono na što bih sama željela dati osvrt i primjedbu, to je ovaj administrativni kapacitet. Obzirom da sam imala dugogodišnje iskustvo u lokalnoj samoupravi, činjenica je da nisu dovoljno obučeni kadrovi, činjenica je da ponekada nedostaje protočnosti informacija, zbog jedne ili druge strane. Dakle nije sada važno jesu li u pitanju jesu li u pitanju ministarstva ili su u pitanju službenici na lokalnoj razini. Ali vidim da se polaže pažnja prema decentraliziranosti ovih svih programa na način da Europska komisija ne bi trebala biti ona koja će sudjelovati, nego da se sami pokušamo se obučiti i riješiti sami ove probleme. Županijske razvojne agencije bi trebale biti nositelji i tako je zamišljeno. I ukoliko one jesu nositelji, onda mogu shvatiti da će i ova rascjepkanost lokalne samouprave, da će preko županijskih kvalitetnih razvojnih agencija moći rješavati i kandidirati svoje projekte. Međutim, ukoliko županijska razvojna agencija nije dovoljno kvalitetna i nije dovoljno osposobljena, onda one posebice male jedinice lokalne samouprave imaju vrlo teško šansu za neki projekt. Konkretno u našoj županiji do lokalnih sada izbora, agencija nije bila dovoljno dobro ekipirana, jer smo imali samo jedan projektić same županije i dva projekta grada Dubrovnika gdje smo se sami izborili zato, bez agencije i jedan projekt u jedinici lokalne samouprave u Veloj Luci. To je premalo za Dubrovnik, jer svi na političkoj razini govorimo previše o tim predpristupnim fondovima, a kada dođe do njih onda ih zapravo ne realiziramo. Mislim da je neophodno običnim rječnikom približiti svim građanima Republike Hrvatske, a posebice zaposlenicima lokalne samouprave, što su to predpristupni fondovi i gdje se i kako se to oni mogu natjecati. U protivnom će stvarno oni koji su sposobniji izboriti, a oni drugi će ostati bez tih sredstava i nećemo zadovoljiti onu koheziju o kojoj stalno govorimo kada je riječ o jednoliko bude razvijena Hrvatska, nego da jednoliko budu razvijene i sve države u Europskoj uniji. Znači sama Hrvatska neće unutar same sebe zadovoljiti taj kriterij da se jednako svi razvijamo. Znači po meni je akcent na što boljem ekipiranosti, što boljoj stručnosti županijskih razvojnih agencija preko kojih bi se trebali odvijati svi ovi projekti. Vidim da vi ovdje to sve predviđate, ali naravno da to treba malo pojačati u smislu informiranja prema županijama. U svakom slučaju ne sumnjam u naš apsorpcijski potencijal, ali u administrativni također ne sumnjam, ali smatram da treba bitno pojačati kao što vi to i navodite ovdje u vašem izvješću. Pozdravljam ovo izvješće i vjerujem da ćemo se ono što ovdje piše i ostvariti. Hvala lijepa. **Mimica, Za repliku se javio poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Šuica nemam ja ništa protiv EDIS sustava, ama baš ništa. Samo pod uvjetom da smo spremni raditi pošteno i korektno. Vidjeli ste kako Europa funkcionira. Ponuđač koji je napravi popust koji je nekorektno odradio svoj dio posla, oni ga eliminiraju. Nema pozivanja na građanska prava, nema pozivana na trgovački sud. Tebe više nema. Osim toga s Europom se ne valja igrati, ne valja obećavati olako bilo što. Neka vam naši naši susjedi Slovenci kažu i oni su u fazi pristupanja Europskoj uniji koje šta obećali, koje kakve rokove obećali. Sada su prošli ti termini, Europski sud sada donosi presude, Slovenija i novi članovi Europske unije sada plaćaju penale. Zato pozivam da me još jednom shvatite što sam mislio reći. Jednostavno moramo biti korektni i pošteni. Dok to nismo, moramo jasno nastojati njih imati kao saveznike u borbi protiv takvih negativnih pojava. **Mimica, Neven (SDP)** hvala. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Dubravka Šuica. Gospodine Dorić mi se zapravo slažemo. Ali ono što ja smatram da trebamo ta iskustva Slovenije koju ste spomenuli koristiti, znači zbog toga i kasnimo u Europsku uniju koliko razumijem. Trebamo vlastite mehanizme jačati i upravo na kontroli vlastitih mehanizama nadam se da ćemo uspjeti i nećemo raditi te greške, neće biti potrebe za takvim sudovanjima i zato vjerujem da i ovo vrijeme koje je pred nama stoji možemo iskoristiti upravo za edukaciju naših službenika administracije posebno na lokalnoj razini. **Mimica, Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo, slušajući kolegicu i slažem se s njom upravo edukacija fali na nivou svih županija u Hrvatskoj kako i na koji način iskoristiti sredstva jer činjenica je da danas u Republici Hrvatskoj imamo različito korištenje sredstava iz SAPARD-a po županijama. Na primjer, danas imamo što je činjenica neke županije koje su iskoristile i po šest projekata koji su financirani iz SAPARD-a, međutim ali je i činjenica ta što imamo županija gdje nije niti jedan jedini projekat iskorišten. Ja bih tu htjela naglasiti jer sam upravo danas i bila prisustvovala na Povjerenstvu za usmjeravanje tih financijskih sredstava iz SAPARD-a i IPARD-a pa bih htjela reći da upravo riječki dio, znači Goranska županija nisu naišli zapravo na jednu komunikaciju i edukaciju u lokalnim jedinicama te te županije dotične pa tako i ta županija naravno nije mogla iskoristiti maksimum koji se pružao. Eto samo to bih htjela reći. I dapače, što je kolegica rekla edukacija, edukacija i ljude treba obučavati i da se čim više na što bolji način iskoriste za projekte koji nam se nude preko tih fondova. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na ovu repliku ima poštovana zastupnica Šuica. Izvolite. (HDZ)** Možda je prilika i za spomenuti a bila sam zaboravila u svojoj osnovnoj raspravi reći da je ovo izvješće upotpunjeno pregledom po županijama i jedinicama regionalne i lokalne samouprave da vidimo zapravo kako je koja županija uspjela koristiti ove fondove. Mislim da je to jedan isto dobar prinos. ono što također nisam izrekla to je onih 600 milijuna eura koje nam stoje u omotnici koju smo dobili što znači da mi u sutrašnjem prijedlogu državnog proračuna ćemo u onim anexima proračuna nadam se, tko je već pročitao pročitao, tko ne pročitat će večeras, što je to država dužna u ovoj godini i do 2013. godine u proračunu osigurati kako bismo mi ove alocirane milijarde eura o kojima smo govorili mogli povući. Znači, radi se o 600 milijuna eura koje je Republika Hrvatska dužna svojim proračunom do 2013. godine ako sam dobro razumjela osigurati kako bismo mogli ta sredstva trošiti. Znači, ovo je vrlo kompleksna materija. Jedna je tema edukacija službenika a druga je tema mogućnosti proračuna, i treća je tema izabrati prave projekte. Hvala lijepa. I došli smo do posljednje pojedinačne rasprave. Poštovana zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa, potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice. Evo imam potrebe nešto detaljnije reći o programu uz ovo izvješće i o programu jadranske prekogranične suradnje u okviru instrumenta pretpristupne pomoći za ovo trogodišnje razdoblje. Samo ću se kratko osvrnuti na na razlog zato što dolazim iz područja koje je korisnik ovog programa i čiji sam bila evo sudionik u samom kreiranju pa imam potrebu reći malo detaljnije o samom programu i o fazi i o dosadašnjoj iskorišteni sredstava vezanih konkretno uz ovaj program. Strateški cilj ovog programa je jačanje kapaciteta održivog razvoja jadranske regije kroz usklađeno djelovanje partnera na prihvatljivim područjima. Definirani su prioriteti, definirani su ciljevi, definirani su ciljevi, definirane su aktivnosti kojima ćemo postići te zadatke koje smo postavili. Za ovaj program je osigurano nešto više od 90 milijuna eura, natječaj posljednji je završen u 10. mjesecu. Mislim da neće biti problema u povlačenju ovih sredstava. Znači, sigurna sam da će biti povlačenje sredstava puno bolje nego dosadašnje iz ostalih upravo zato što je pripremljenost samog programa i uvezanost ciljeva i svega ostalog puno bolje nego do sada što znači da smo poboljšali apsorpcijski kapacitet na svim razinama od lokalnih do ove državne razine.

na osnovu toga očekujem da će i rezultati po završetku ovog programa biti puno bolji nego do sada. Želim ovdje još istaknuti, ovdje je bilo riječi o SAPARD-u pa kad su kapaciteti na lokalnoj i regionalnoj razini dobro pripremljeni da su rezultati dobri pa ću navesti primjer Zadarske županije i povlačenje sredstava iz SAPARD-a gdje su korisnici, tri ili četiri, mislim da četiri korisnika sa područja Zadarske županije su korisnici ovog programa vrlo vrijednih i vrlo velikih sredstava i neki su pri završetku i ti projekti su svojom realizacijom evo već sad pokazali, odnosno učinili su konkurentnijim i učinkovitijim poljoprivredni sektor Zadarske županije, otvorena su radna mjesta evo konkretno u ribarstvu jer su korisnici dva programa znači "Ostrea"

još nešto što želim ovdje podijeliti danas u ovoj raspravi sa ostalima je iskustvo odnosno model koji je korišten u povlačenju sredstava koje financira Europska unija kroz program PHARE 2006., program jadranske prekogranične suradnje gdje zajedno u suradnji sa programom Ujedinjenih naroda za razvoj znači kroz program poticaja zelenog poduzetništva se koriste značajna sredstva značajna sredstva za projekt pod nazivom "SIPA". Projekt provodi regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije u partnerstvu sa regionalnom razvojnom agencijom Zadarske županije, javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Šibensko-kninske županije, javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Nacionalnim parkom Krka te talijanskim organizacijama iz regije Marke. Znači, za ukupnim proračunom vrijednim gotovo 200 tisuća cilj je bio razviti sustav za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u obje županije i to kroz jačanje upravljačkih tijela, ustanova, kroz razvoj i visoko kvalitetne ekološke održive turističke ponude te kroz suradnju i razmjenu dobre prakse sa talijanskim partnerima. Europska unija financira projekt sa 93 tisuće eura ili 50% ukupne vrijednosti projekta, dok su ostali izvori znači program Ujedinjenih naroda sa 16,5% i partneri uključeni u projekt sa 33,5%. Ovaj projekt je također pred završetkom i njegovi rezultati su sad već vidljivi nakon godinu dana provedbe, a to je da su institucionalno osnažene ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti, znači i na području Zadarske i Šibensko-kninske županije, da je stvorena osnova za funkcioniranje GIS baze podataka za zaštićene prirodne vrijednosti. Uređeni su lokaliteti, pojedini lokaliteti u zaštićenim područjima prirode kako bi se osposobili za prijem turista. Recimo konkretno, Vrelo Une koje se nalazi na području Zadarske županije je bilo nedostupno, jedan prekrasan biser turistički. To je sad kroz ovaj projekt napravljena, uređena staza da to ipak bude dostupno turistima i svim zainteresiranim. Osnažena je i turistička aktivnost javnih ustanova kroz stvaranje turističkih info ali i kreiranje organiziranih turističkih tura. Isto tako, turistički su promovirana zaštićena područja prirode znači u ove dvije županije, a isto tako poslana je snažna poruka i partnerima s drugu stranu Jadrana o tim tim ljepotama. Evo, hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Za repliku se javio poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Kolegice, meni je izuzetno drago da čujem od vas da su neki projekti prekogranične suradnje bili uspješni. To me zaista veseli i to je nešto što je izuzetno važno i iz gospodarskih i iz drugih razloga. Međutim, ja moram reći da su moja iskustva da smo mogli i trebali učiniti puno više. Hrvatska je jedna od članica Vijeća Europe koja nije potpisala ni ratificirala niti jedan od triju postojećih protokola na madridsku Konvenciju o prekograničnoj suradnji i to svakako nije dobro. Hrvatska, ja mislim da je samo sa Mađarskom potpisala bilateralni ugovor o prekograničnoj suradnji, ni sa jednim drugim susjedom iako smo pozvani od Vijeća Europe da to učinimo

za koju sam već rekao da naš se ministar nije niti pojavio. Nitko se iz naše delegacije nije obratio i mislim da se nismo jako proslavili. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima poštovana zastupnika Nevenka Marinović. Izvolite. one su sudjelovale i imaju rezultate. One jedinice lokalne i regionalne samouprave koje nisu bile spremne sudjelovati naravno da ne mogu niti imati rezultate. I upravo o tom sam ja govorila, jer prostora za spremnost ima i za bolje rezultate. Hvala lijepa. I još je jedna replika. Poštovana zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja bih zapravo podržala i potvrdila ovo što je zastupnica gospođa Marinović iznijela i moram jedino evo taksativno nabrojiti koji su sve zapravo projekti koji su odrađeni referirajući se na područje županije Šibensko-kninske, točnije i na samo područje grada Šibenika. Pa mogu evo kazati i da je u nekom prethodnom razdoblju od nekih unatrag četiri godine recimo muzej recimo muzej grada Šibenika uspio ostvariti nekih 300 tisuća eura, poduzetnička zona "Podi" sa nekih milijun i 300 tisuća eura. Ali ono što je hvalevrijedno je zapravo za područje cijele županije je Regionalni centar za gospodarenje komunalnim otpadom sa nekih 6 milijuna eura što će definitivno razriješiti puno drugih problema na području moje županije, a ono što nam je najvažnije zapravo sanirati i maknuti, da tako kažem, sva ilegalna odlagališta komunalnog otpada. I ono što moram evo zadnje kazati, a nadam se da će zastupnici razumjeti, u ovakvim projektima gradovi odnosno županije nisu oni koji mogu utjecati na raspisivanje natječaja niti ih raspisuju već to radi delegacija Europske komisije, supervizor jer u ovakvim projektima su naša ministarstva. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Marinović. Izvolite. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Evo poštovana kolegice Klarić, evo ja sam zato i htjela podijeliti ovo iskustvo sa svima ostalima i pokazati da unije znači oni prelaze granice i jedinica lokalne, ali i jedinica regionalne samouprave, da oni mogu biti zajednički i da dobrom suradnjom dviju jedinica regionalne samouprave oni mogu imati puno efektnije rezultate nego kad su izolirani samo na jednom području. Hvala lijepa, gospođo zastupnice. Ovim smo pojedinačnu raspravu završili. Želi li predstavnica predlagatelja još i završnu riječ uzeti? Da. Poštovana državna tajnica Ivana Maletić. Izvolite. hvala. osvrtima na izvješće i sadržaj izvješća, jer upravo vaše rasprave doprinose da se onda sadržaj izvješća dalje poboljšava i priprema kvalitetnije. Ono što bih htjela reći vezano uz to da se u izvješću ne osvrćemo isključivo na razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja, dakle mi smo pokušali sadržajno izvješće posložiti prema nekakvoj europskoj praksi i načinu na koji se inače o korištenju pretpristupnih programa raspravlja na tim nadzornim odborima i sa Europskom komisijom i zemljama članicama. Tako da je bila ideja da izbacujemo iz izvješća programe polako kako im ističu rokovi, a s obzirom da je vijek trajanja programa dugogodišnji, ima svoju jednu vremensku perspektivu, nama još nije nijedan program došao na red da ga potpuno eliminiramo iz izvješća. I evo recimo tom roku se bliži program CARDS 2003 gdje je rok za ona konačna plaćanja 31.12.2009. pa bi onda mogli kompletno podvući crtu, kazati što se ustvari u tom programu dogodilo, zatvoriti ga i maknuti dalje iz izvješća. Ono što ćemo i pokušati napraviti je malo eksplicitnije i konkretnije izvući podatke samo za razdoblje za koje se izvješće dostavlja tako da ne morate po tekstu tražiti što se u tom polugodišnjem periodu dogodilo. Ali bi ostavili rado ipak ovaj jedan statistički pregled stanja po pojedinim programima, jer mislimo da je to važno i daje okvir pretpristupnih programa i da i vama možda dobro se podsjetiti jer sigurno ne čuvate sad stare materijale od izvješća do izvješća. Dakle, to je što se tiče samog sadržaja. Sljedeća pitanja su bila vezana, dakle uz pojedine elemente provedbe i ja ću nastojati sad ona koja sam zapisala konkretno odgovoriti. Dakle, prvo vezano uz IPA-u 2007. navedeno je i to ste vidjeli u izvješću da je do 30.6. potpisan samo jedan ugovor, te je de facto postotak ugovaranja nizak. Tu je opet važno objasniti tu vremensku dimenziju ugovaranja u IPA-i i prvo ukazati na činjenicu da je europska regulativa vezana uz IPA-u donesena tek sredinom 2007. godine. Tek donošenjem te europske regulative mi smo dobili konkretno u uredbi Europske komisije elemente po kojima smo se mogli uopće početi pripremati za akreditaciju, odnosno za dobivanje dozvole za rad. I naravno da smo onda trebali godinu dana, otprilike to je trajalo priprema za dobivanje dozvole za rad što su u biti vrlo kratki rokovi. Jer evo kad pogledate neke zemlje članice koje su ovdje bile i spomenute Bugarska i Rumunjska još uvijek kao zemlje članice nisu uspjele dobiti dozvolu za rad sa pojedinim programima, tako da u stvari sad su već u 2009. Financijska perspektiva kad su zemlja članica im je počela 2007. Traje do 2013. i nisu uspjele dobiti niti dozvolu za rad, pa stoga skoro ništa niti povući od dodijeljenih sredstava. Dakle, mi smo dobili dozvolu za rad u 2008. godini za IPA-u i odmah počeli sa produciranjem materijala za početak nabave i IPA 2007. će se sad do kraja 2009. i to ćete vidjeti u ovom izvješću za drugu polovinu 2009. ugovoriti već u značajnijim postocima, a ostatak će se ugovoriti i prije roka koji nam je definiran financijskim sporazumom jer je rok za ugovaranje IPA-e 2007. 11. mjesec 2010. To je rok koji je zadala Europska komisija, a mi ćemo imati ugovoreno i to se nadamo čak preko 90% i do 100%, jer imamo sad vremena za još dodatna i nova ugovaranja. Dakle, do polovine 2010. godine prije roka isteka roka ugovaranja ćemo ugovoriti ukupnu alokaciju. Znači, upravo sad možemo reći zadovoljni smo sa CARDS-om, PHARE, ISPA, SAPARD. Međutim, naučili smo neke greške i iz ove prve generacije predpristupnih programa i sad pokušavamo napraviti sve da još poboljšamo, da budemo još bolji u daljnjoj implementaciji kad je u pitanju IPA. To je ta, znači vremenska dimenzija vezana uz samu IPA-u. Sad kad se osvrnemo malo na ovaj izvještaj, dio izvještaja vezan uz nepravilnosti gdje se spominje, early warning sistem odnosno sustav ranog obavještavanja što ste istaknuli

dakle koji je za čitavu Europsku uniju u kojoj se prate svi europski dobavljači, svi dobavljači koji se pojavljuju u ovom procesu. To ne znači da mi nemamo isto tako svoj interni sustav u kojem pratimo kvalitetu pojedinih dobavljača, pa ako netko u provedbi napravi nešto namjerno loše naravno da ga stavljamo na listu dobavljača koji više nisu poželjni. baš u ovom slučaju nepravilnosti da je recimo u konzultacijama sa delegacijom Europske komisije, odnosno u tom procesu odobravanja dokumentacije zato što je dobavljač u sustavu ranog obavještavanja označen kao loš dobavljač on je bio izbačen u startu iz procedure, da bi onda delegacije Europske komisije i sama komisija rekla da to nije baš pravilo, da se ne može zbog toga automatski dobavljač isključiti i da moramo ponoviti natječajnu proceduru, njega uključiti u proces evaluacije, ali će zato što je u tom sustavu dobiti manje bodova pa vjerojatno neće biti onaj koji je izabran. Znači to je sad i sama procedura koju je Europska komisija postavila i nije u potpunosti do kraja točno primijenila. Dakle, uvijek, sustav je, ovo je sustav na kojem se svi zajedno u stvari uče i zajedno pokušavamo napraviti ono najbolje i najviše što se može. Kada govorimo o Edi sustavu i pripremi naših institucija da potpuno samostalno upravljaju pretpristupnim programima pomoći ja moram ovdje reći da je zaista izuzetno bitno da mi tu dozvolu dobijemo zato što s time sebi otvaramo vrata da u europskim fondovima ne gubimo vrijeme koje su recimo izgubile Bugarska, Rumunjska za dobivanje dozvole za rad sa fondovima. Dakle, pretpostavka za brzo dobivanje dozvole za rad u fondovima je u stvari ovaj sustav potpuno samostalnog upravljanja pretpristupnim programima pomoći i zato radimo sve na tome da se poboljša kvaliteta dokumentacije, da se ubrza provedba i ugovaranje kako bi dobili pozitivne ocjene od strane komisije i onda dozvolu za rad za potpuno samostalno upravljanje programima Europske unije. Spomenut je bio program prekogranične suradnje sa Italijom i da se stalo na 60% ugovaranja u tom dijelu. Riječ je u stvari o PHARE alokaciji, iz PHARE 2005. godine od 1,81 milijun eura. Ovdje se dogodilo u stvari da je prvi sljedeći projekt na listi jer je prekogranična suradnja se ugovara na način da se raspiše natječaj i pozovu ponuđači da ponude svoje projekte i onda se prema listi od najkvalitetnijeg do najmanje kvalitetnog projekta projekti rangiraju i koliko ima alokacije na tom projektu se zatvara crta, podvlači crta prvi sljedeći projekt koji je bio na listi za odabir i za ugovaranje je u stvari svojim budžetom premašivao onaj preostali iznos tako da jednostavno nije mogao biti ugovoren taj ostatak sredstava. u istom ovom prekograničnom programu gdje je bilo alocirano 3 milijuna eura sto posto je bilo ugovaranje. Znači, uspjelo se sve ugovoriti. Dakle inače je kod ovih predpristupnih programa, što ste i sami rekli interes korisnika puno veći od alociranih sredstava jer su mala alocirana sredstva, ali jednostavnije na to ne možemo utjecati jer Europska Komisija, odnosno Europska unija određuje u predpristupnim programima kolika se sredstva dozvoljavaju za koji za koji program. Dakle to uopće ne ovisi o nama. To su unaprijed alocirana sredstva i mi samo onda se krećemo unutar tih dozvoljenih alokacija Naravno da se jako puno u raspravi spominjao SAPHARD program i mi ćemo pokušati za ovo slijedeće izvješće ustvari malo više informacija dati o SAPHARD-u. Ono što se dogodilo kod ugovaranja SAPHARD-a i postotak se zatvorio na tih 62%, je ustvari vezano uz taj jedan mukotrpan proces učenja na razini poljoprivrednika i ostalih trgovačkih društava ustvari koji se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. Priprema tih projekata je i dokumentacija koja se mora dostaviti SAPHARD agenciji, sada budućoj IPARD agenciji, za odobravanje puno kompleksnija od onog na što su oni možda naviknuli u nekakvim nacionalnim programima, i sad jednostavno je došlo do toga da je aplikacija, znači prijavljenih projekata je bilo puno. Dovoljno da se iskoristi 25 milijuna odobrenih SAPHARD sredstava, ali se u postupku pregledavanja sve dokumentacije dakle došlo do toga da se jedan veliki, jedan dobar dio tih prijava mora eliminirati zato što nema pojedine dokumente. Tako je bilo, recimo nedostaju potvrde o usklađenosti ulaganja sa EU standardima, negdje su nedostajale građevinske dozvole ili izvaci iz zemljišne knjige i ti projekti se nisu mogli znači odobriti, niti uključiti u financiranje. Pa je bilo onda kod nekakvih administrativnih kontrola i kontrola na terenu, uočeno nepodudarnost podataka upisanih u poslovni plan i onog što je utvrđeno kod korisnika na terenu, ili je korisnik počeo s radovima prije nego što je potpisan ugovor s agencijom. Jednostavno se na neki način korisnici nisu naviknuli na pravila i procedure u SAPHARD-u i onda se na nekim greškama administrativnog tipa ustvari dogodilo to da nisu mogli novac dobiti. Što se tiče ovog trećeg i četvrtog natječaja u SAPHARD-u, tu je isplaćeno 0,0 kako ste i vidjeli u ovim tablicama u prilogu, zato što se obrade projekata iz trećeg i četvrtog natječaja, obrade su u tijeku. Dakle kad stigne od krajnjeg korisnika da je projekt gotov, onda kreću vrlo, vrlo detaljne kontrole koje traju nekoliko mjeseci. SAPHARD agencija, kontrolori SAPHARD agencije odlaze na teren, moraju fotografirati sve šta je napravljeno, usporediti fotografije prije početka projekta, sa ovim fotografijama po završetku projekta. vrlo detaljna mjerenja se provode. Analize kvalitete materijala i svega ostalog. I tek nakon svih tih kontrola se projektu odobravaju sredstva i vrši se isplata. Tako da su isplate sad u tijeku i upravo će se intenzivirati sad kroz kroz 12. mjesec i do 31.12. se nadamo maksimalno isplaćenim iznosima. Ono što još hoću posebno istaknuti je da ste zaista i vi ovdje vrlo kvalitetno primijetili u čitavom sustavu slabosti o kojima moramo voditi računa i zajednički sad raditi. Sad je još vrijeme da se na tome radi. Govorili smo znači o budućim alokacijama. U 2012. godini kada postanemo zemlja članica u 2012., 2013., 2014. godini i za te velike alokacije koje nas čekaju se zaista moramo administrativno pripremiti na svim razinama. I na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razinama središnje države. Meni je ustvari žao što su se pojavili neki komentari u kojem se govori da su recimo neke agencije ili tijela koje su vrlo spretne i znaju jako puno o provedbi predpristupnih programa pomoći, da su suvišne jer imaju puno ljudi jer nama će svaki čovjek biti dragocjen u ovom području koji nešto zna znači o provedbi predpristupnih programa i koji nam može pomoći dalje u provedbi ovih velikih alokacija koje nas čekaju u fondovima. I tu ne postoji ni jedan čovjek viška, samo imamo dakle manjak, odnosno trebamo kontinuirano raditi na uključivanju što većeg broja ljudi. I ono što ćemo pokušati isto tako napraviti planove i nekakvu strategiju i to već dogovaramo i s Komisijom. Jer naravno da i Europsku Komisiju zanima na koji način se Republika Hrvatska priprema za korištenje tih fondova, tako da je u poglavlju 22. upravo to poglavlje je mjesto na kojem se razgovara i raspravlja o pripremama Republike Hrvatske za fondove. I mi smo morali predati Europskoj Komisiji strategiju organizacijskog razvoja. Znači što točno i gdje točno sebe vidimo u 2012. godini, znači u slijedećim razdobljima svaka godina pojedinačno do 2012., 2013., 2014. I te podatke ćemo u slijedećem izvješću podijeliti i s vama, tako da možete vidjeti da se zaista strateški pokušava osmisliti priprema Republike Hrvatske za ono što nas čeka kao zemlju članicu. I o tome se ozbiljno pregovara u poglavlju 22. I zadnje je, htjeli ste u biti malo točnije i konkretnije podatke vezane uz financijski paket, pa s obzirom da se govorilo o različitim godinama i različitim alokacijama, ja ću sad nastojati konkretno iz paketa pročitati. za nas u ovom predloženom paketu Europska Komisija predlaže za 2012. godinu milijardu 561,2 milijuna eura, a u 2013. 2 milijarde 006,8 milijuna eura. Znači to je 2012., 2013., jer smo bili govorili različite kombinacije. Nekad 2011. plus 2012., nekad 2012., 2013. Uglavnom zbroj 2012. i 2013. je 3 i i pol milijarde koji se često čuje, to je ta dvogodišnja, a onda od 2014. nadalje godišnja alokacija koja se predviđa je 2 milijarde i 600 milijuna eura. Dakle vidimo da se radi zaista o značajnim iznosima i zbog toga tu trebaju vrlo konkretne strateške pripreme koje će doticati sve razine u Republici Hrvatskoj. I evo slijedeća izvješća, u slijedećim izvješćima ćemo nastojati malo više o tome govoriti, tako da budete što informiraniji. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu.